В залі зареєстровано 342 народних депутата України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, будь ласка, хвилину тиші. Шановні колеги… Артем Валерійович… 26 квітня 34 роки тому пролунав вибух на Чорнобильській АЕС. Були страшні події. Багато хто для того, щоб ми могли зібратися в цьому залі в місті Києві, віддав за це життя. Це були ліквідатори, це були пожежні, це були лікарі. Це було дуже багато людей, які приклали максимум зусиль, об'єдналися задля того, щоб те страшне явище та радіація, яка могла розповсюдитись не лише на території нашої держави, а і на всю Європу, можливо і далі, зробили все, щоб цього не відбулось. Я думаю, що ми повинні сьогодні висловити вдячність всім тим, хто це зробив. І окремо згадати хвилиною мовчання всіх тих, хто, на жаль, віддав за це своє життя.

Надійшла заява від двох фракцій та депутатських груп із заміною перерви на виступ. Юлія Володимирівна Тимошенко. Шановні колеги, я хотіла б, чесно кажучи, донести ту інформацію до вас як до парламенту України, яку я спробувала оголосити на Погоджувальній раді. Коли на Погоджувальній раді обговорювався цей порядок денний, що ми будемо сьогодні розглядати, я сказала про те, що ми до кінця з вами не усвідомлюємо ту трагічну ситуацію, яка зараз складається в Україні. Я хочу, щоб ви як парламентарі просто це знали. У нас по всім параметрам летить доходна частина бюджету України. За квітень місяць ми недоотримаємо в доходну частину приблизно 25 мільярдів гривень. Ви розумієте, що це говорить про те, що по року це буде десь до 300 мільярдів і більше. А ми з вами зробили секвестр у бюджеті всього 120 мільярдів. У нас реально сьогодні може скластися така ситуація, що навіть оці підвищені заробітні плати наглядовим радам не буде за що платити. Ми ніколи в житті, я підкреслюю, ніколи в житті не переживали такий фінансовий колапс. Ми не включені до порядку денного в Міжнародний валютний фонд розгляду нашого українського питання. І у нас з вами в найближчий час може не залишитися практично нічого. На цьому фоні включили спекулятивну модель продажі облігацій внутрішньої державної позики без обмежень. Що це означає? Це означає, що сьогодні, буквально от зараз, 10 мільярдів гривень ще додатково додали до державного боргу. І буде ситуація, коли державний борг буде перевищувати валовий внутрішній продукт України. Це вже не просто загрожує національній безпеці України - це крах. В той же час, жодної антикризової програми на цю тему не приймається. Крім того, у нас сьогодні один за другим зупиняються атомні енергоблоки. Це означає, що колапс енергетичної системи досяг апогею, жодної антикризової програми на це немає, максимум, що вони оголосили – це вимкнення трьох блоків атомних електростанцій. Це шлях в нікуди. І останнє. Наступний врожай у нас буде до 25 відсотків нижче, ніж в попередньому році. Жодного рішення по захисту продовольчої безпеки не існує, жодного проекту постанови уряду або рішення про закладення в держрезерв обсягу продовольчого зерна хоча б на рік не існує. Я говорю вам, що країна некерована і що нам треба негайно вимагати зібрання уряду, парламенту і Президента, тому що ще тиждень, два, три такого управління - ми країну не зберемо. Треба негайно діяти. фракцій – "Опозиційної платформи - За життя" та депутатської групи "Довіра" - про перерву з заміною на виступ. Слово надається народному депутату… Будь ласка. Народний депутат Скорик, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Шановні громадяни України, шановні колеги, 2020 рік вніс в наше життя нові проблеми. Це і пандемія коронавірусу, це посилевшаяся економічна криза, це і різні інші питання. Але є питання, які носять нематеріальний характер. Це питання відновлення в нашій країні справедливості. Це питання громадянського примирення в нашій державні. Це питання відновлення в нашій державі законності. Я маю на увазі страшні трагедії, які відбулися з масового вбивства людей в 2014 році. Післязавтра Україна буде відзначати чергові роковини масової загибелі людей в Одесі. Вже шості роковини. На жаль, за цей термін не визначенні винні в цій масовій загибелі людей і не проведено розслідування. Вже рік працює діючий Президент. Більше місяця працює новий Генеральний прокурор. З цієї трибуни я неодноразово піднімав це питання, в тому числі звертався тоді ще до кандидата на посаду Генерального прокурора пані Венедіктової, і вона начебто дала позитивну відповідь на те, що розслідування подій 2 травня буде дійсно поновлено і доведено до кінця. Я хочу сказати, що події 2014 року, якщо вони не будуть розслідувані, ми не зможемо з вами рухатися далі, ми не зможемо говорити про те, що в нашій державі працює закон. Ми маємо довести, що ми європейська держава. Ми маємо довести, що ми сильна держава, держава переможців. Сьогодні 75-річниця того, як було встановлено Знамя Перемоги над Рейхстагом. Це ті питання, які мають об'єднувати наше суспільство, наші держави. І я вважаю, що розслідування цього питання має відбутися. Коли люди, які підозрюються в цьому злочині, мітингують під Адміністрацією Президента і повчають Президента і Генерального прокурора, як їм жити, це абсолютно ненормально в нормальній європейській країні. Я звертаюся до фракції партії "Слуга народу". У нас з вами був відповідний проект рішення стосовно відтворення ТСК. Я звертаюся з цієї високої трибуни до Президента і Генерального прокурора. Ми маємо поновити розслідування подій 2 травня в Одесі. Цього чекає не тільки Одеса,

Я закликаю вас дійсно дослухатися до цього питання. І я впевнений, що це дійсно об'єднає суспільство і дозволить нам рухатися вперед. Дякую за увагу. Веде хвилинку уваги. Відповідно до статті 83 Конституції України, частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України на вимогу 159 народних депутатів України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань вам наданий. Шановні колеги! Я, перш за все, хотів би привітати прикордонників, сьогодні їх професійне свято. Це одні з тих, хто першими став на захист територіальної цілісності нашої держави, і першими, хто прийняв удар. На жаль, це відбувається не вперше в історії нашої держави. Тому давайте їм подякуємо за ту роботу, яку вони роблять. (Оплески) Ще одне оголошення. Сьогодні день народження: Антоніна Керимівна Славицька і Сергій Сергійович Штепа. (Оплески) Ми вас вітаємо, бажаємо здоров'я, бажаємо успіхів, наснаги і всього-всього самого найкращого! Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави) (реєстраційний номер 2769). Чи необхідно обговорення цього законопроекту? Ні. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до голосування!

Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, ще раз до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави) (реєстраційний номер 2769). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. Шановні колеги, комітет рекомендує прийняти його в цілому. (Шум Наступне питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів – громадян України. Нам необхідно включити… реєстраційний номер 3068. Нам необхідно включити це питання до порядку денного сесії. Для цього необхідно 226 голосів підтримки народних депутатів України. Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати.

За-320 Рішення прийнято. Необхідне обговорення чи можемо так голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу… Ставлю тоді на голосування пропозицію про розгляд цього питання за скороченою процедурою. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-291 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові... члену Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Яременку Богдану Васильовичу. Шановні колеги! Богдан Яременко, "Слуга народу", 215-й виборчий округ. Колеги, біда зближує і зближує для її подолання. Ми сьогодні вшановували пам'ять тих, хто загинув для подолання страшної катастрофи Чорнобильської, аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз не менш драматичне питання – окупація , анексія нашої території - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Робота над проектом постанови і проектом заяви дійсно є зразком колективної роботи. Усі політичні сили, за винятком однієї, доклалися і підтримали проект цієї постанови, доклалися до обговорення цієї постанови. І треба висловити вдячність за приєднання до співавторства членам Меджлісу кримськотатарського народу. Треба висловити вдячність за активну участь у просуванні цих ідей, які висловлюються в заяві Постійному представнику Президента в Автономній Республіці Крим Антону Кориневичу, Міністерству закордонних справ України. Колеги, на жаль, окупація Криму – тривалий процес, і нам треба звикати до того, що щороку ми змушені будемо підводити підсумки, своєрідні підсумки того, що зроблено в плані деокупації Криму, подібними заявами. Нинішня заява вже стає традиційною, але в ній є новаторські мотиви. Ми не лише звертаємо увагу на вже відомі аспекти окупації Криму, такі як порушення прав людини, такі як порушення майнових прав громадян України, ми звертаємо увагу на те, що стосується і міжнародного співтовариства – це на мілітаризацію Криму, на військові аспекти окупації, на спроби Російської Федерації використовувати Крим для розміщення ядерної зброї і встановлення контролю над українськими ядерними об'єктами. Ми говоримо про порушення прав міжнародного торговельного мореплавства. ми звертаємося до світу і до наших громадян із своєрідним баченням того, що потрібно робити для того, щоб Крим повернувся в Україну. Слава Україні! Дякую. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

Соломія Анатоліївна, ви маску загубили. 13:54:09 БОБРОВСЬКА С.А. Тут можна без маски, якщо не помиляюся. Всім вітання! Нарешті ми розглядаємо цю заяву, яка насправді є запізнілою, але, тим не менше, нарешті побачила цей зал. І в той час, коли ми і весь свій зайняті боротьбою з пандемією, у нас є країна-агресор, яка вперто продовжує нагло і цинічно "впарювати" нам свій гуманітарний конвой. Не лише на території України, але і всьому світу. Нагадаю, що зовсім недавно вони винесли резолюцію на Генеральну асамблею ООН про фактично зняття санкцій. Так от, ця заява, яка покликана звернути увагу на те, що відбувається в Україні, а саме ми, ніхто інший, повинні звертати увагу на те і боронити свої кордони, рубежі і суверенність, повинні підтримати наших колег-українців і зокрема подати руку допомоги й інформування, що ніхто війну не відміняв в період карантину і в період коронавірусу. Окрім того, хочу нагадати, що таким чином, закриваючи цей пробіл, ми маємо нарешті повернути і суб'єктність Комітету з закордонних справ на повноцінну і повномасштабну роботу. Хочу сказати, що у нас фактично провалена робота міжпарламентського співробітництва, мені дуже прикро. І мені дуже прикро, що щоразу ми виборюємо можливість говорити про те, що Російська держава – це сьогодні агресор. І останнє. Користуючись моментом, хочу привітати всіх "зелених беретів", які гордо і мужньо захищали кордони не лише Криму і не лише морської охорони, а й і нашого східного рубежу. Хлопці-прикордонники, вітаю вас! Дякую. Федина Софія Романівна. Слово надається заступнику Голови Верховної Ради Кондратюк Олені Костянтинівні. 13:55:45 КОНДРАТЮК О.К. Дякую. Шановні колеги! Можна хвилинку уваги? А можна, щоб всі депутати вдягнули маски? У нас, до речі, зараз карантинний режим і він не послаблений до 12-го числа. Майте повагу один до одного! Ну, це просто ганебно, якщо чесно! На вас дивляться всі глядачі. Вдягніть, будь ласка, маски! Хто їх не має, можете йти погуляти.

дорогі українці! Сподіваюсь, що ця постанова буде початком активної діяльності парламенту Україна на міжнародних майданчиках, де, на жаль, відсутня якась платформа для обговорення деокупації Криму. Треба чітко розуміти, що затягування часу – це людські втрати, це працює на користь тим демагогам-політикам, які не налаштовані на прийняття рішучих дій, в першу чергу посилення тиску і санкцій проти Росії – держави-агресора. Ми ж зі свого боку повинні зробити декілька кроків зараз, бо часу вже немає, для посилення наших позицій на міжнародному рівні стосовно прийняття низки законів, які унеможливлять спроби Росії переглянути, переписати історію, а також будуть відповідати міжнародним нормам, які забезпечать права корінного кримськотатарського народу, зокрема зміни до Конституції України в частині статусу Автономної Республіки Крим. Президент Зеленський має визначитись і зобов’язаний бути послідовним в намірах по деокупації Криму, таким, що більше ніколи не будуть ставитись під сумнів законні права кримськотатарського народу. Крим – це Україна. Слава Україні! Бойко Юрій Анатолійович. Дякую. Шановний пане спікер, шановні народні депутати! От я прямо зараз уявляю собі європейських парламентарів, які кожен день борються з коронавірусом. І невже хтось у цьому залі думає, що вони з таким нетерпінням чекають цієї постанови в умовах, коли кожна країна бореться за себе, бореться за тебе, за те, щоб подолати епідемію? Наша політична сила бачила в попередньому складі парламенту прийняття з десятка таких пустих постанов, які жодним кроком не наблизили нас до миру на Донбасі, до повернення наших територій і людей. Наша позиція не змінилась: для того, щоб припинити війну на сході, для того, щоб повернути людей, повернути території, парламент повинен мати політичну мужність і відповідальність і приймати закони, які дозволяють це зробити, а не пусті політичні постанови, які можуть бути втіленням амбіцій деяких політичних сил, але жодного кроку не наблизять нас до миру. Ми виступаємо за прийняття законів, які відображені в Мінських домовленостях. Ми виступаємо за те, щоб парламент зробив рішучі кроки, налаштований був на компроміс в суспільстві і реально боровся за те, щоб люди повернулися домой, а не відволікався в період боротьби з епідемією на втілення політичних амбіцій лузерів, які втратили владу в минулому складі. Наша позиція не змінилась: ми за мир і за втілення Мінських угод. Дякую за увагу.

Шановні колеги, готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України (реєстраційний номер 3068). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-309 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Покажіть по фракціях. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботі з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) (реєстраційні номери 3329, 3329-1, 3329-2, 3329-д). Шановні колеги, нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Необхідно 226 голосів підтримки. Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-304 Рішення прийнято. нам необхідно визначити законопроект невідкладним та скоротити строки внесення альтернативних законопроектів до дня проведення позачергового пленарного засідання згідно статті 101 Регламенту Верховної Ради України. Також необхідно 226 голосів підтримки. Прошу підтримати та проголосувати.

За-322 Рішення прийнято. Шановні колеги, необхідне обговорення чи без обговорення? Без обговорення. Тоді ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу законопроекту реєстраційний номер 3329-д. Саме його підтримав комітет. Готові голосувати?

За-336 Рішення прийнято. Шановні колеги, комітет пропонує прийняти цей законопроект в цілому. Тобто, дивіться, питання... Ні? Три фракції проти.

Як ми зазначали, цей законопроект продовжує пільги, які закінчаться в тому числі сьогодні. Цей законопроект нас просять прийняти підприємці. Ми всі обіцяли, що будемо підтримувати їх. Будь ласка, прийміть цей законопроект сьогодні. Сьогодні 30 квітня, у нас залишився один день, щоб він вступив в силу, після цього всі спірні питання ми разом з вами, разом з комітетом сядемо обговоримо, і я сподіваюсь, що приймемо. Але у нас сьогодні останній день, коли ми можемо прийняти

скасування оподаткування заробітної плати медиків для того, щоби дати можливість їм хоч якісь копійки залишити в своєму розпорядженні. Всі ми знаємо, що уряд ще жодної копійки медикам не доплатив, і тому ця норма в цьому законі була єдиною вартісною для того, щоб цей закон підтримати. Тепер одностайно скасували практично цю норму, яка дає можливість не оподатковувати заробітну плату медиків податком на доходи фізичних осіб. Вони мотивують тим, що бюджет місцевий щось недоотримає. Так ми

без єдиної пільги, яку передбачили для медиків. Тому що це подвійні стандарти. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Я хотів би звернутися до голови профільного комітету і запитати: а яке відношення в проекті закону має питання банків? Зменшення вимоги до мінімального розміру статутного капіталу з 500 до 200 мільйонів гривень? Що це за шулерство таке у нас сьогодні відбувається, коли ми під ширмою COVID проводимо такі ініціативи? Другий момент: що продовжити строк дії Закону про спрощення процедури капіталізації банків. Це яке відношення має до медиків і до оподаткування їхньої заробітної плати? Ми за основу проголосували, я маю на увазі ОПЗЖ. Але до другого читання, будьте добрі, викиньте те, що не має жодного відношення до даного проекту закону. І більше не робіть таких речей. Бо добре, що ми документи читаємо. Але я не впевнений, що ваші колеги це роблять. Тому без цих норм ми готові голосувати його в цілому. Дякую.

Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Ну, по-перше, дякую всім народним депутатам, які підтримали за основу законопроект. Цей законопроект - він про підтримку бізнесу, малого і середнього бізнесу, в якого мінімальний запас міцності. І якщо у торгових центрах, у величезних корпораціях, у них мільярди на рахунках і вони переживуть карантин, вони переживуть будь-які потрясіння, які можуть бути в країні, то малий бізнес, в якому сотні тисяч працівників зараз без засобів до існування: мама манікюром займається, батько в магазині працює, а мати працює перукарем, - де вони зараз візьмуть гроші? Давайте підтримаємо малий бізнес, звільнимо їх від податків в цей період. Допоможемо тим, хто утримує вас тут всіх, хто тут знаходиться. Вони формують бюджет, вони ваші хазяїни. Тому давайте, якщо ми слуги всі тут народу, проголосуємо за законопроект, який дасть можливість нашим.... ті, що нас найняли сюди на роботу, підтримати їх. Шановні колеги, три фракції проти. "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина"… Все. Ні, ми... З процедури все зрозуміло, ми не голосуємо. Але скорочення строків наполовину. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання. Прошу підтримати та проголосувати.

За-311 Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (реєстраційний номер 2386). Необхідне буде обговорення законопроекту? залі) Що – да? Треба обговорення чи ні? З обговоренням. "ЄС" наполягає на обговоренні. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків... Вибачте, розгляд цього законопроекту за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. Слово надається народному депутату України Камельчуку Юрію Олександровичу. Доброго дня, шановні колеги, шановний Голова Верховної Ради України! Отже, по законопроекту вже дуже просто, насправді я доповідав уже кілька разів, ми мали цей законопроект проголосувати ще до нового року, і затримується ситуація у зв'язку з тим, що в ДП "Енергоринок" виникла кредиторська і дебіторська заборгованість приблизно на суму 30 мільярдів гривень. Що буде робитися цим законопроектом? Буде впроваджено механізм, згідно якого відбудуться взаємозаліки між підприємствами енергосфери, тобто ніякі гроші нікому даруватися не будуть, по факту це буде в нуль абсолютно розрахунки. Це дасть можливість вивести ці підприємства з це дасть можливість вивести ці підприємства з-під ризику банкрутства, і відповідно можливості купити їх чи взяти їх під недержавний контроль фактично за безцінь. Ця процедура мала відбутися ще до нового року. Зараз борги в деяких підприємств накопичились і згодом будуть розроблятися нові механізми погашення заборгованостей, зокрема для "Енергоатому" можливість голосування за цей законопроект дасть можливість отримати понад 11 мільярдів гривень, що відповідно покращить фінансову картину "Енергоатому". І загалом можна ще додати до того, що це пакет законопроектів 2386-2390, більшість з яких уже пройшли погодження у відповідних комітетах. І на сьогоднішній день цей законопроект 2386 є рамковим. Після цього нам потрібно буде проголосувати за 2390 та інші законопроекти, які пізніше з'являться в порядку денному. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Герусу Андрію Михайловичу.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 29 листопада 2019 року розглянув проект Закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (номер 2386). Підставою для розроблення законопроекту є Закон України "Про ринок електричної енергії", а саме пункт 16 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення". Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 року відбувся перехід на нову модель ринку електричної енергії. Але попередня модель залишила за собою мільярдні борги. З метою законодавчого врегулювання погашення дебіторської та кредиторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії народним депутатом Ковальчуком внесено законопроект про заходи, спрямовані на погашення заборгованості на ринку. Законопроектом запроваджуються механізми погашення заборгованості шляхом проведення взаєморозрахунків, списання заборгованості, відступлення права вимоги або зміна сторони у зобов'язані. Законопроект сприятиме вирішенню фінансових проблем найбільшого виробника електроенергії в Україні - державного підприємства НАЕК "Енергоатом", який зможе у вигляді облігацій внутрішньої державної позики отримати близько 11 мільярдів Народні депутати - члени Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг наголосили на актуальності поданого законопроекту як такого, що остаточно врегулює погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії. Прошу прийняти за основу та в цілому, так було підтримано комітетом. Прошу підтримати рішення комітету Дякую. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

Гурін Дмитро Олександрович.

Шановні колеги, коли я чую про взаємозаліки, я одразу згадую 90-і роки, коли внаслідок взаємозаліків у нас починалися віяльні відключення електроенергії. І коли пробачають борги, то пробачають це споживачам, які витрачають мільйони кіловат, а не простим громадянам України. Я розумію, що ситуація в електроенергетиці зараз близька до критичної. Але чому ми зараз розглядаємо питання щодо допомоги "Енергоатому", який є в цьому законопроекті? Але при цьому, з іншого боку, уряд ухвалює рішення, і в результаті потужності атомних електростанцій зараз знижуються, хоча це найдешевший виробник електроенергії. І в результаті ми отримаємо, що ті потужності, які працюють набагато краще, вони є дорожчими за енергогенерацію. Де логіка? Тобто однією рукою ми кажемо, що, може, ми вам щось дамо, а іншою рукою ми притискаємо "Енергоатом" від того, щоб він сам собі заробляв на життя. Навіщо так робити? Я розумію, що в даному разі тут є великі проблеми в цьому законопроекті, які розписують саме питання питання взаємозаліків. І от поки ми не розібралися в цьому, я вважаю, що ми маємо утриматися від цього законопроекту, особливо з огляду на те, що навіть Комітет антикорупційний знайшов в цьому законопроекті, що проект акту не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Тому фракція "Європейська солідарність" не буде голосувати за цей законопроект. 14:17:53 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Безумовно, врегулювання питання, яке сьогодні є на ринку електричної енергії, потребує певних кроків, в тому числі і від Верховної Ради. І наша фракція проголосує за основу даний проект Закону. Однак, я хотів би звернути увагу на те, що для простих пересічних громадян України – це також їх має стосуватися. Я наполягаю на тому, щоб так само Верховна Рада України проголосувала про те, щоб була списана заборгованість за електричну енергію перед пересічними громадянами України. У нас станом на 1 березня уже 5,4 мільярда гривень заборгованість тільки за електроенергію, і ці кошти, безумовно, вони є непосильними для більшості громадян України. Тому наші пропозиції, нашої фракції – провести списання заборгованості не тільки за електричну енергію, але й за інші житлово-комунальні послуги для людей, які виживають на мінімальні фіксовані доходи. Тепер що стосується врегулювання інших проблем, які на сьогоднішній день є у нас на ринку електричної енергії. Всі ми знаємо, що з 1 січня 2014 року по сьогоднішній день ціна, точніше, тариф на електроенергію зріс для населення у 3,2 рази, якщо брати другу групу, то у 4,6 рази. На сьогоднішній день це становить 90 копійок і 1 гривню 68. Ми вимагаємо, щоб у нас був наведений порядок

тих потужностей, енергопотужностей, які є, вони також тут мають бути закладені – це питання амортизації. Я дякую. Повторюсь, ми підтримуємо в першому читанні. Дякую. Шановний Дмитро Олександрович, шановні колеги! Питання, яке ми зараз розглядаємо, є надзвичайно важливим для діяльності України. Транспортна система – це є нервова система… кровоносна система держави, а енергетична система – це нервова система держави. От сьогодні в нас нервова система надзвичайно збоїть. За останні роки перенавидавали дозволів і техумов на будівництво сонячних електростанцій, вітряних електростанцій стільки, що в червні місяці Україна вимушена буде зупиняти по тих законах, які працюють, мінімум 5-6 атомних енергоблоків. Стає питання: що ми робимо? Ми заміняємо, заміщуємо найдешевшу електроенергетику на найдорожчу в світі, яка тільки є. Тим більше, що в Україні тарифи в декілька разів більше навіть, чим в Європі, яка є сьогодні там наші сусіди одні з найбагатших. Постає питання: що далі, яка логіка? А логіки далі немає. Немає міністра енергетики. Треба утворити експертну раду, яка дозволили би комплексно вийти з цієї проблематики. Всі розуміють, що альтеративна енергетика сьогодні зашкалює, і вона робить перевиробництво такої кількості, якої сьогодні Україна не може споживати. ми закликаємо і звертаємося з цієї трибуни до Президента, до уряду: терміново створюйте експертну раду, зберіть людей, які розуміють що таке атомна енергетика, гідроенергетика і альтернативна енергетика. Вони вам розкажуть, що насправді відбувається сьогодні в цьому секторі. Весь світ давно зрозумів, що альтернативна енергетика потребує холодного резервування, мають бути ТЕСи, які сьогодні мають стояти на холостому ходу і підхоплювати, коли нема сонця і вітру. Це теж витрати, і це виходить, що найдорожча енергетика. Такий підхід призведе до того, що в липні буде запропоновано піднімати тарифи на енергетику, на електроенергію для населення і промисловості. Хіба це наш шлях? Ні. Тому давайте терміново від уряду запросимо сюди звіт, що буде зроблено, як вийдуть з цієї ситуації, як не допустять зупинку атомних станцій і виплатять заробітну плату, і план модернізації, Дякую. Кучеренко Олексій Юрійович. Після цього переходимо до голосування. Всі бажаючі виступили? Будь ласка, Шахов ще. 14:22:18 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Ми вважаємо, що цей законопроект можна підтримати за основу, але не автора підтримати та виступаючого голову Комітету з ПЕК, а в першу чергу підтримати наших енергетиків, атомну енергетику, тих людей, які сьогодні працюють і які стали заручниками бездарної політики політики держави. І звертаю вашу увагу, це борги на 1 липня 19-го року. Тому не треба, коли я чую виступи однієї фракції, від цього відхрещуватися. Це борги попереднього ринку, зроблені при попередньому уряді. Що стосується нинішньої ситуації, я прошу звернути увагу на недолуге управління як енергетикою, так і Комітетом з питань енергетики, за 8 місяців каденції. Тільки учора відбулася ефективна нарада і ми побачили більш-менш конструктивний план. Тому чекаємо на конструктивні, прагматичні пропозиції врятування енергетичної галузі від колапсу. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Але у нас таке запитання: чому сьогодні шахтарі знову сидять без зарплати - приблизно 2 мільярда гривень? Чому сьогодні йде "тарифний геноцид"? Чому сьогодні до нас звертаються знову лікарі? Їм обіцяли 300 відсотків доплати, також їх немає. Чому сьогодні з Російської Федерації та з Америки везеться вугілля? Чому сьогодні закуповується Україною електроенергія, коли наші шахтарі сидять без зарплати, наша енергетична галузь "летить" в прірву? Ми вимагаємо негайно звернути увагу на енергетичну кризу в країні і запустити моховик заржавілий, щоб наші шахти запрацювали, наші шахтарі отримали заробітну плату. І ще. Чому сьогодні також в борговій ямі 15 років сидить місто Лисичанськ, в депресивній зоні? Ми вимагаємо також поставити

Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (реєстраційний номер 2386). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-258 Рішення прийнято. Шановні колеги, комітет рекомендує прийняти в цілому. Дві фракції проти. Далі. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови – Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в місті Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове, Кривий Ріг у період з 2014 по 2018 роки (реєстраційний номер 3384). Доповідає голова Тимчасової слідчої комісії Арахамія Давид Георгійович. доброго дня всім. До вашої уваги пропонується проект Постанови номер 3384 від 23 квітня про звіт наш Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування всіх цих пожарів. Я дуже коротко. Ви всі знаєте, що було, низка пожарів, які були здійснені на всіх складах і арсеналах. Ми почали нашу комісію розглядати з найбільшого і найпотужнішого арсеналу в Східній Європі, де ми втратили майна і боєприпасів тільки по балансовій вартості на 12 мільярдів гривень. Якщо взяти ринкову вартість, як експерти кажуть, що десь не менше ніж десять мільярдів доларів.

і дуже швидко прийшла до висновку, що це був якийсь російський безпілотник, який пролітав і дивним чином здійснив цю диверсію. Коли ми почали опитувати людей, які безпосередньо починали слідчий процес, то ми почали здивовуватись, м'яко кажучи. Перша експертиза Харківського інституту Бокаріуса, який до цього викликали розслідувати, вони прийшли до висновку, що це були снаряди, які були закладені на самій території арсеналу. Як тільки такий висновок отримали, дуже швидко всіх людей, почали на них тиснути і перекинули на іншу експертизу в Київ, яка прийшла до цього висновку про безпілотник. Тобто що ми зараз маємо? Ми не кажемо, що цей висновок правдивий чи той правдивий. Ми кажемо про те, що є дві абсолютно полярно різних версій того, що вийшло на цьому арсеналі. До цього був дуже підозрілий факт, що за тиждень до того, як сталася пожежа, повинен був вступити в силу висновок аудиторської комісії Міністерства оборони, де була нестача боєприпасів на 560 мільйонів Ми кажемо про те, що потрібно – перше - забрати слідство з Харкова до Києва, по-друге, треба провести незалежну повторну комплексу експертизу, по-третє, зробити цей процес максимально транспарентним і відкритим для суспільства. Просимо всіх вас підтримати і подовжити роботу нашої комісії ще на 6 місяців. Дякую за увагу.

Шановні колеги, бажаючі виступити є? Можемо голосувати? Ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі на складах боєприпасів в місті Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове, Кривий Ріг у період з 2014 по 2018 роки (реєстраційний номер 3384). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-332 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 216. "Опозиційна платформа – За життя" – 28. "Європейська Солідарність" – 18. "Батьківщина" – 15. "За майбутнє" – 11. "Голос" – 17. "Довіра" – 13. Позафракційні – 14. Дякую. Ще раз, рішення прийнято. Наступний законопроект - 3132. Давид Георгійович! Арахамія! Включіть, будь ласка, мікрофон. З процедури. Колеги, є прохання перенести розгляд цього законопроекту, відправити його на повторне друге читання. Наскільки мені зрозуміло, то позиція комітету, вони підтримують, але хочу, щоб… Дмитро Олександрович, якщо можна, щоб передали слово голові комітету, щоб висловили свою позицію. Слово надається Наталусі Дмитру Андрійовичу. вітаю всіх. Справді надійшли дуже конструктивні пропозиції від різних народних депутатів, експертних кіл, наших західних партнерів, про які ми не раз говорили на комітеті, які озвучувалися, і тому ми хотіли би справді доопрацювати цей законопроект. Ми вважаємо за потрібне саме це зробити. Дякую. Дякую, шановний пане Голово. Шановні українці, цей законопроект вже двічі "слугами" ставиться в порядок денний позачергових сесій, в той час коли "слуги" не ставлять в порядок денний законопроекти, що стосуються, наприклад,

давайте зараз натиснемо червону кнопку, або взагалі зніміть його з розгляду, не тільки сьогодні, а загалом як такий, що не є конституційним. А до Голови Верховної Ради ми хочемо звернутися з наступним, що тільки сьогодні, на жаль, після тижневих вмовлянь ми отримали підписні листи для того, щоби прийняти Закон про обов'язкове страхування медиків. Ми закликаємо всі фракції підписати зараз цю нашу вимогу і сьогодні провести це засідання, після закінчення позачергового, проголосувати за обов'язкове страхування медиків. Дивіться, надійдуть матеріали – буде прийматися рішення, буде розпорядження. Давайте дочекаємося спочатку, щоб надійшли всі запропоновані вами рішення. Ми зараз інший законопроект проговорюємо. Якщо ви переплутали, то це зараз стосується 3132. Шановні колеги, Колтунович Олександр Сергійович. Шановний пане Голово, наша фракція, безумовно, і не планувала підтримувати даний проект закону, оскільки у нас на комітеті, дійсно, дуже виникло багато дискусій про те, що там ряд неконституційних норм, і ми вітаємо той крок, що він буде відкликаний. Але у мене пропозиція наступна. Тому що паралельно, коли ми вносимо зміни до антимонопольного законодавства, нам необхідно все-таки врегулювати ті фундаментальні речі, які на сьогоднішній день є, а саме: у нас парламентсько-президентська республіка, і я у зв'язку з цим, коли будуть автори законопроекту вносити відповідні зміни, все-таки врахувати, що голову Антимонопольного комітету звільнятиме не Президент України, а Верховна Рада України. І в цьому буде приймати участь безпосередньо парламент України як вищий законодавчий орган країни. І це дуже важлива норма, яка насамперед, як на мене, є фундаментальною в подальшій діяльності Антимонопольного комітету. Всі ті інші речі, по комісіям і так далі, ми підтримуємо про те, що це не буде підтримано. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хвилинку уваги! Ми за процедурою спочатку ставимо рішення комітету, воно - прийняти в другому читанні та в цілому. Оскільки є позиція декількох фракцій, є позиція комітету, ми не підтримаємо зараз це рішення і голосуємо іншу пропозицію – направити на повторне друге читання. Всіх влаштовує?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 України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (реєстраційний номер 3132). Готові голосувати? Прошу визначатись та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. про повернення комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання законопроект (реєстраційний номер 3132) про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. 14:36:57 За-234 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання. По фракціям покажіть. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України" (реєстраційний номер 3400). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-298 Рішення прийнято. Шановні колеги, я так розумію, можемо голосувати без обговорення? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття… З обговоренням. Геращенко, бачите, наполягає з обговоренням. Шановні колеги, доповідає народний депутат України Корнієнко Олександр Сергійович. Дякую. Шановні колеги, я пропоную дуже коротко, щоб ми не втрачали час і себе не ставили в небезпеку, тому що ми тут знаходимося в замкнутому приміщенні. Тут є дві додаткові пропозиції. Перша пропозиція уже лунала, вона була під час прийняття цієї постанови про створення комісії. Це розширити термін дії цієї комісії на весь 2019 рік. Тому що не зовсім справедливо розслідувати діяльність митної і податкової служб, які були призначені до появи уряду Гончарука, до появи команди "Слуга народу". Тому пропонується додати розширення діяльності комісії на весь 2019 рік. І другим пунктом додати до складу постанови члена нашої фракції Заблоцького Мар'яна Богдановича. Це член Комітету з питань податкової та митної політики і фаховий спеціаліст, який допоможе цій комісії бути більш ефективною. Просимо підтримати. Дякую. Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергій Віталійович запрошується до доповіді. З місця включіть, будь ласка, мікрофон. 14:39:33 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови 3400 і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді відповідно до положень статті 20 і 138 Регламенту розглянути цей проект та прийняти його в цілому, оскільки право на подання ще одного члена до ТСК воно передбачено, було 7, тепер партія "Слуга народу" має право мати восьмого члена. Ну, а збільшення строку, терміну перевірки обставин цієї тимчасової слідчої комісії, починаючи з 1 січня 2019 року, про це також згадувалося при розгляді цього питання при утворенні комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запишіться, будь ласка, на виступи від депутатських фракцій та груп. Якщо є бажаючі виступити лише з "ЄС", можемо надати слово їм, хай виступають і після цього переходимо до голосування.

Що б робила президія, як не було "ЄС", кого б вони коментували в той час, коли в країні відбувається повний "велюр"? Розумієте, нам тут говорять про боротьбу з корупцією. А все почалося, друзі, з того, що, поки вся країна на карантині, і навіть в сесійній залі, нам правильно говорять, треба носити маски, "слуги" без масок у "Велюрі" п'ють каву, тому що там створили штаб порятунку Києва. Да, і маски не можна купити, тому що літак "Мрія", який зустрічав особисто Президент Зеленський, привіз якийсь комерційний вантаж, який зустрічала вся владна ієрархія країни для того, щоб потім завезти їх в "Епіцентр" і там розкупати. У нас є дуже багато запитань, друзі. Так хто ж сплачував цей рейс "Мрії"? Це був комерційний рейс чи його сплачували з українського бюджету? Так, а скільки ж там привезли все-таки комерційного грузу, чи скільки привезли гуманітарного? І чому тоді створюються такі проблеми дійсно благодійникам, які сьогодні лікарям привозять гуманітарний вантаж? У нас дуже багато запитань до подвійних стандартів не тільки "велюрової" політики, а і того, що відбувається у Верховній Раді України, коли наша політична сила жодного разу не змогла вчасно отримати від президії підписні листи для того, щоб, наприклад, сьогодні провести засідання по прийняттю Закону про страхування лікарів. "Велюру" це непотрібно, там рятують самих себе, а не українських лікарів. Так само ми не змогли отримати підписні листи для того, тому що Президент і його компанія так само вже оголосили винних у вбивстві, коли звинуватили в цьому в прямому ефірі волонтерів і ветеранів, і сьогодні ми бачимо це судилище. Ми підтримаємо зараз зміни термінів в цій комісії, але вимагаємо від влади відмовитись від тактики подвійних стандартів і "велюрової" політики. Інші фракції наполягають на виступі? Ні. Можемо переходити до… Нестор Іванович, вже ніхто не наполягає. Ви наполягаєте? Крулько Іван Іванович. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні народні депутати, шановні українці, на минулому пленарному засіданні, позачерговому, парламент утворив в 324 голоси "за" Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування дій державних органів і посадових осіб, які вплинули на недоотримання в значних розмірах доходів державного бюджету України. І, безумовно, що ця комісія тільки розпочала роботу. І я сподіваюся, що ми зможемо дослідити всі доходи державного бюджету, які недоотримали, завдяки тому, що відбувалися скрутки, махінації, корупційні діяння. І ми мусимо виводити корупціонерів на чисту воду – це є завдання всього парламенту і Тимчасової слідчої комісії. Я хотів би сказати, що обговорювалося минулого засідання парламенту питання, щоб розповсюдити діяльність комісії з початку бюджетного року 2019 року, з 1 січня. Ми як "Батьківщина" не проти того, щоб комісія розширила термін, за який вона буде перевіряти діяльність державних органів з 1 січня 2019 року. У той же час, фракція "Слуга народу" пропонує додати ще одного представника від своєї фракції. Це право фракції "Слуга народу" в межах квот. Єдине що, мені здається, автори постанови не догледіли, і в пункті 5 постанови написано, що постанова є уповноваженою у кількості 13 членів комісії, обраних до її складу за пропозиціями депутатських фракцій. Ми обираємо 14-го представника в тимчасову слідчу комісію. І фактично у нас є питання, коли ми мусимо внести зміни в цю постанову для того, щоб техніко-юридичні поправки, що комісія є уповноваженою у кількості 14 членів, оскільки ми будемо зараз добирати ще одного представника. Зверніть, будь ласка, увагу, автори постанов, коли ви подаєте такі речі на реєстрацію до Верховної Ради. Дякую. Шановні друзі, як ми пам'ятаємо, українська економіка і промисловість в попередній рік, коли коронавірусом ще не пахло, не тільки в цьому парламенті, але і в світі, закінчила з мінус 7 відсотків. Зараз, за прогнозами аналітиків і уряду, ми не дорахуємось 4 відсотків ВВП. А аналітики цих 7 відсотків ВВП дають нам мінус. Я вважаю, що тимчасова слідча комісія повинна спитати в колишніх урядовців, в колишніх посадових осіб, які вже сьогодні колишні, а також і нинішніх, тому що сьогодні уряд отримав великий карт-бланш щодо розподілу великого бюджетного "пирога", який слабо наповнюється в країні, в ручному порядку боротися із коронавірусною інфекцією. І, як ми бачимо по ряду законопроектів, під боротьбою з COVID-19 прописуються різні інші статті, в тому числі і банки, статутні фонди і так далі. слідча комісія повинна працювати дуже серйозно і напрацьовувати багато матеріалів, що ми сьогодні і продовжуємо робити на своєму засіданні. Я підтримую ініціативу стосовно того, щоб ми могли взяти за основу діяльності тимчасової щоб не розривати бюджетний рік і не плутатися в прем'єр-міністрах, дослідити, хто є хто, і дослідити, хто як працював на благо економіки України. Тому будьмо чесні перед українською нацією, перед собою в тому числі. Дякую. До праці.

Хочу нагадати, що наша фракція підтримала продовження роботи слідчої комісії щодо з'ясування обставин підривів і знищення наших боєприпасів на низці збройних складів України. Ми завжди, п’ять років поспіль, говорили, що це ніякі не дрони, ніякі не марсіани - це підрив із землі. Гинули люди, гинули сапери. І сьогодні хтось має за це понести конкретну відповідальність. Не прапорщик-стрілочник, а конкретні люди, які на цьому нажили багато грошей, а потім наша зброя з'являється на Близькому Сході, в гарячих точках Африки, а люди за це гинули і підривалися. І, безумовно, ми маємо з'ясувати всі обставини того, що відбувається зараз в нашій фінансовій сфері: на митниці, з податками. Вспомните, что говорил Глеб Жиглов: "Вор должен сидеть в тюрьме". Саме так і маємо діяти ми, незалежно від того, коли були зловживання, коли затягнули, засунули руку в державний бюджет, в гаманець наших громадян. Сьогодні ми чуємо про те, що приблизно 10 мільярдів гривень щомісяця зникає з державного бюджету. Це більше, ніж 4 мільярди доларів. А ми тут за 2 мільярди доларів землю продаємо, на коліна стаємо перед Міжнародним Міжнародним валютним фондом і іншими кредиторами, просимо їх благаємо, а в той час сама розкрадає влада, сьогодні спостерігаємо за тим, як розкрадають гроші, які більші ніж надходження Міжнародного валютного фонду. Ганьба! Ми маємо знати, хто це робить і покарати. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо… З мотивів, вибачте. Цабаль Володимир Володимирович. Зараз Зараз Цабаль, після – Шахов, і переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Володимир Володимирович, будь ласка. 14:49:19 ЦАБАЛЬ В.В. Цабаль Володимир, фракція "Голос". Шановні колеги, звичайно, ми підтримуємо зміну до периметру роботи комісії, щоб ми розглядали з 1 січня 2019 року можливі зловживання в податковій сфері. Але я тут хочу наголосити на іншій речі, яка також стосується доходів державного і місцевих бюджетів. По розрахунках Асоціації міст України, 10 мільярдів гривень були забрані в місцевих рад, в міст після після секвестру бюджетів. Тому я закликаю Міністерство фінансів подивитися, як можна цю проблему вирішити, бо вже за квітень ми бачимо, як деякі місцеві бюджети до третини грошей недоотримують, і це без зловживань. Шановне Міністерство фінансів, надіюсь, ви почуєте і ви звернете увагу на цю проблему. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Після цього переходимо до голосування. С.В. Шахов Сергій, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, я неодноразово з трибуни говорив про те, що в Луганській області, депресивній, працює банда в місті Сєвєродонецьку, в Рубіжному, в Лисичанську, які ховаються під політичними силами і грабують Луганську область. Я неодноразово говорив, що розікрали за 5 років у місті Сєвєродонецьку 700 мільйонів гривень. На останніх сесіях вже не депутати, яких відкликали політичні сили, вони вкрали 200 мільйонів гривень. Під приводом коронавірусу не запускають громадських діячів, волонтерів, які мають присутніми бути на сесіях. Я звертаюсь до голови ТСК Івана Крулька, щоб негайно включили першим питанням і знайшли мільярд гривень, які все ж таки вкрала банда

Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України" (реєстраційний номер 3400). Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-352 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. на ваш розгляд вноситься пропозиція 153 народних депутатів України щодо застосування особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні, передбаченої статтею 119-1 Регламенту Верховної Ради України, при розгляді у другому читанні проекту Закону (реєстраційний номер 2571-д) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Слово для доповіді надається ініціатору цієї пропозиції - голові депутатської фракції Політичної партії "Слуга народу" Давиду Георгійовичу Арахамії. Давид Георгійович, будь ласка.

Колеги, у нас з вами історична подія сьогодні. Ми всі з вами вже відчули на власній шкірі, яким чином можуть кожний законопроект блокувати так званим поправочним спамом. Ми всі разом напрацювали і прийняли нову процедуру в Регламенті, так звану особливу процедуру. сьогодні ми хочемо вперше в історії українського парламенту застосувати цю процедуру проти законопроекту, який заспамлений 16 тисячами правок. Не всі там правки є є спамовими, є і суттєві правки, які ми можемо розглядати, але ми точно знаємо, що 16 тисяч - не може бути стільки правок. Це просто зроблено для того, щоб ми всі з вами днями та ночами сиділи в парламенті, і це займе десь півроку. Більш того, ми надаємо приклад, і я впевнений, що будь-який інший законопроект, якщо б не було цієї процедури, міг би бути заблокований, як-то кажуть, на століття. я наполягаю на тому, що треба зараз застосувати цю процедуру і прошу вашої підтримки, прошу проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Вибачте, "ей" – це непарламентський вислів. Олексій Олексійович Гончаренко, якщо у вас є питання обговорення, ви можете про це сказати. Дякую. Да, бачите, так краще і чують вас, і поважливо ставляться іноді. Будь ласка, запишіться від депутатських фракцій та груп на виступи. Два – за, два – проти.

Олексій Гончаренко, "Європейська Солідарність", Одещина. Шановні друзі і шановний пан спікер! Ви нас посадили туди, на гальорку, і звідти вам нас погано видно і чутно, і тому нам доводиться звертати увагу на себе, бо ви, як завжди, ви ж думали, логіка "95 кварталу" – розсадили тут спереду своїх, а ту опозицію на гальорку. Уважаемые люди тут, а мы там. Тому нам доводиться звертати на себе увагу. Тепер щодо того, що ми зараз розглядаємо. Звичайно, наша фракція "Європейської солідарності" підтримує розгляд Закону по банкам, тому що насправді цей закон потрібен Україні, щоб у нас не забрали ті банки, в які українські платники податків вклали мільярди мільярди! – гривень. Тільки в один "ПриватБанк" 155 мільярдів гривень всі платники податків України вклали. І сьогодні просто забрати його в людей, це, вибачте, такої афери ще світ не бачив. Але ми хочемо звернути вашу увагу на наступне. Нам кажуть, що потрібні ці зміни в Регламент були і ось ця спеціальна процедура, щоби побороти цей поправочний спам і саботаж. А хто ж його влаштував? Автори 14 тисяч правок з 16 тисяч правок – "Слуги народу", чи діючі, чи колишні. Хто заблокував підписання закону про Регламент? "Слуги народу". Та що ж ви нас втягуєте заручниками в свою внутрішню видову боротьбу?! Знаєте, колись у Берліні, на Берлінському мурі було таке графіті: "Дай нам, Боже, вижити серед цієї смертельної любові". І там були нарисовані Брежнєв і Хонекер. В українських реаліях там треба намалювати Коломойського і Зеленського: Дай нам, Боже, всім вижити серед цієї смертельної любові, яка раніше була аж така, а сьогодні ви боретеся один з одним всередині фракції, а в заручники берете всю країну і знищуєте парламентську демократію. Так не можна робити! Шановні колеги, мені чомусь здавалося, що в цьому залі депутати повинні не сидіти, а працювати. Це перше. А друге, ви розумієте, що якщо хтось з народних обранців звертається до своїх колег або виборців "ей", може, зовсім їм не треба бути в цьому залі. Але про це висновок зроблять виборці. Бобровська Соломія Анатоліївна. Железняк Ярослав Іванович. Шановні колеги, я хотів би почати свій виступ зі слів вдячності комітету, який практично тиждень працював у режимі нон-стоп і підготував рекордний за кількістю правок законопроект для розгляду. Я вдячний кожному народному депутату, хто приймав участь для того, щоб наша країна в прямому сенсі не зробила економічний суїцид. Чому так сталося? Не фракція "Голос" внесла таку кількість правок, ми внесли тільки 10. Не фракція "Голос" блокувала прийняття цього законопроекту в цілому. І не фракція "Голос" відтягувала розгляд цього законопроекту до того моменту, коли вже насправді стало вже загрожувати нашій національній безпеці. Але ми як відповідальні політики, і в першу чергу як відповідальні громадяни, розуміємо, що прийняття цього закону це єдиний шанс закрити ту величезну фінансову діру, яку, на жаль, створив уряд минулий і зараз створює цей. Прийняття цього законопроекту – це про справедливість! І саме тому фракція "Голос" виступила одним з ініціаторів застосування цієї процедури для того, щоб ми могли рухатись далі, для того, щоб ми не витрачали рік роботи парламенту на те, щоб розглядати по суті схожі правки, для того, щоб ми вже в травні могли розблокувати нашу міжнародну підтримку, для того, щоб ми нарешті прийняли цей законопроект про банки. Тому, шановні колеги, ми теж критикували цей Регламент і не голосували за нього, але зараз як відповідальні політики ми підтримуємо цю процедуру і будемо далі підтримувати Закон про банки, до чого закликаю і вас також. Дякую. Дякую. Мамка Григорій Миколайович. 15:00:30 МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати таке рішення щодо визначення такого законопроекту як по спрощеній, по скороченій, по індивідуальній процедурі, і яка запускається в 150 народних депутатів. Чому? Тому що по суті законопроект про банки - неоднорідна все-таки позиція і в суспільства. Ніхто не бачив з приводу заслуховувань, проведення круглих столів з приводу законопроекту, його прийняття, внесення в зал за участю банкірів, Національного банку, власників банку і все інше. Кажуть в засобах масової інформації про те, що закон там "антиколомойський", закон необхідний для прийняття і для отримання, зверніть увагу, не траншу, а кредиту Міжнародного фінансового і Всесвітнього банку. Хочу звернути увагу про те, що, якщо у нас в державі ставиться питання Закон про банки в прийняття аналогічно з другого пакету Закону, прийнятого, про продаж земель українських, то так необхідно все-таки відноситися і до всіх законопроектів, які все-таки допоможуть життю суспільства, зменшенню податкового навантаження. На даний час ви Верховну Раду вплутуєте в такі зобов'язання, коли діра в бюджеті більше 300 мільярдів гривень, а ми тільки за 2 мільярди від Міжнародного валютного фонду приймаємо ті закони, які потребують, потребують, щодо взяття кредиту в Міжнародного валютного фонду. "Опозиційна платформа - За життя" не буде підтримувати даного рішення і буде утримуватися від голосування. Дякую. Ще бажаючі виступити є? Немає. Тоді переходимо до голосування. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статті 119 прим. 1 Регламенту Верховної Ради України ставлю… Петро Олексійович, я зараз поставлю на голосування, ми завершимо… Шановні колеги! (Шум у залі) Абсолютно. Петро Олексійович, я не буду вступати в полеміку, але я думаю, що коли обирали виборці, вони…

Надіньте маску, бо може долетіти! Дивіться… Маску надіньте, будь ласка, бо ви ж порушуєте правила! Ні, дивіться, тут я не можу з вами не погодитися, Володимире Ігоровичу. Що занадто, то не здраво! Правильно. Тому, коли ваші колеги будуть нормально ставитися і вести себе по відношенню до інших колег, то буде саме так.

Я абсолютно з цим погоджуюся. Дивіться, лише у вас є ця проблема, тому що лише ваша фракція так звертається до колег. Лише у вашої фракції є ця проблема. Коли ви будете поважливо ставитись до колег, у вас не буде цих проблем ні зі мною, ні з кимось іншим. Дякую. А поки що переходимо до роботи.

ставлю на голосування пропозицію 150... Шановні колеги!

Шановні колеги, повертаємося до роботи. Ставлю на голосування відповідно до... Ні, я слово не можу дати вам. Звідки чого? Звідки чого? Ми зараз у розгляді питання, всі фракції виступили. процедури не... Дивіться, ми пройдемо... Я не буду вибачатися за коментарі, тому що якщо ви будете себе поводити до мене так само, я буду вимушений коментувати.

Шановні колеги, ми будемо працювати? Всі ж сильно переживають про голосування. Тоді давайте повертатися до своєї роботи.

на голосування пропозицію. Відповідно до статті 119 прим.1 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію 153 народних депутатів України щодо застосування особливої процедури розгляду у другому читанні проекту Закону (реєстраційний номер 2571-д) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Шановні колеги, готові голосувати? Займіть, будь ласка, свої місця? Готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. Шановні колеги, зараз будуть виступи по іншим питанням, ви захочете - виступите. (Шум у залі) Дивіться, не буває таке: "я хоч у". Є Регламент, є право ваше взяти перерву з заміною на виступ, виступити Я веду засідання Верховної Ради України. Ми переходимо до наступного питання,

Ні, зайдемо в питання… Тому що "мотивів" не буває. З приводу чого "з мотивів", шановні колеги? Покажіть, будь ласка, по фракціях. (Шум у залі) Це не з мотивів, Це не з мотивів, це з процедури, по-перше, якщо у вас є претензії до ведення. Ви ж багато разів, ви зараз знову скажете, що я якось порушую ваші права. Але є Регламент.

Будь ласка, з процедури з місця я дам слово. З процедури з місця, будь ласка, я дам слово. Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна.

Шановні колеги, шановний пане Голово, ми наполягаємо на відміні подвійних стандартів у цій Верховній Раді цього скликання. Припиніть, будь ласка, коментувати кожен виступ або кожну репліку наших народних депутатів. Ми наполягаємо на тому, щоб ви припинили принижувати наших виборців, які голосували за нас, точно так само, як віддали свої голоси і за вас. Ви – Голова всієї Верховної Ради, а тому ми очікуємо, що ви з повагою далі будете продовжувати ставитися до кожного народного депутата. Також звертаємося до регламентного комітету для того, щоб він розглянув нашу скаргу про те, що спікер парламенту вважає за необхідне ставати нашим батьком і виховувати нас, як маленьких дітей. Так ось, у нас є батьки, у нас є свої діти, нам є кого виховувати і нас є кому виховувати, а не вам це робити. Дуже дякую. Я думаю, що з процедури всі ж можуть виступити, правильно? Качура Олександр Анатолійович. (Шум у залі) Ну, почекайте, з процедури всі ж можуть виступити. Будь ласка, я не коментую, я спитав просто, раджусь, можна так сказати. Будь ласка, Качура Олександр Анатолійович. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді, ви знаєте, до Дмитра Разумкова мало хто може висловити будь-яку претензію, тому що він спікер він спікер не однієї політичної сили, а, на відміну від вашого представника партії, він спікер всього парламенту. І саме за каденції вашої парламентської фракції найбільше було порушень зафіксовано за всі скликання спікером парламенту. І це не ми посадили вас на гальорку - це українські громадяни Дякую, Олександре Анатолійовичу. Ще хтось бажає виступити з процедури? Німченко Василь Іванович. до Верховної Ради зайшов законопроект під номером 3415 про внесення змін в регламентний закон, який змінює ту процедуру, про яку ви сейчас голосуєте. Ваше було публічне обіцяння, що воно буде в комплексі. То, може, треба почекати, розглянути ці зміни, а тоді вирішувати? Тому що вони суттєво за змістом міняють і процедури, і кількісний покажчик, от і все. Василь Іванович, я можу відповісти, щоб потім не приходила інша фракція і не казала, що я коментую. Нагадую, ми говорили про те, що як тільки вступить в силу законопроект, який вже став законом, 1043, будуть подані зміни до нього. І це було зроблено. Все інше, ви трошки говорите про те, про що ви вважаєте за потрібне, при всій повазі. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників (реєстраційний номер 0022). Необхідне обговорення? Ні. Я думаю, що тоді я буду ставити зразу на голосування, тут йдуть ратифікації. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників (реєстраційний номер 0022). Прошу підтримати та проголосувати. За-297 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб (реєстраційний номер 0023). Прошу підтримати та проголосувати.

За-300 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (реєстраційний номер 0024). Прошу підтримати та проголосувати. За-307 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (реєстраційний номер 0028). Прошу підтримати та проголосувати. За-329 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку (реєстраційний номер 0029). Прошу підтримати та проголосувати. За-328 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію (реєстраційний номер 0030). Прошу підтримати та проголосувати.

За-314 Рішення прийнято. Сталю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах (реєстраційний номер 0031). Прошу підтримати та проголосувати.

За-329 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном (реєстраційний номер 0033). Прошу підтримати та проголосувати.

За-304 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року (реєстраційний номер 0036). Прошу підтримати та проголосувати. За-321 Рішення прийнято. Шановні колеги, позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.